Nú eru að verða fimm ár síðan skrifað var undir samkomulagið og ekkert að frétta. Ég held reyndar að allir séu komnir á þá skoðun í dag að það sé ekki raunhæft að fara í framkvæmdir í Hvassahrauni vegna þeirra eldsumbrota og jarðhræringa sem hafa átt sér stað á Reykjanesi síðustu ár. Gosin eru orðin níu á síðustu 42 mánuðum eða svo og flestir eru held ég komnir á þá skoðun að þetta sé óraunhæft, að hugmyndin sé ekki raunhæf.

Það má öllum vera ljóst að Reykjavíkurflugvöllur mun gegna mikilvægu hlutverki næstu árin og áratugina í tengslum við þessa stöðu sem upp er komin sem helsta samgöngumiðstöð innan lands og varaflugvöllur. Hann er geysilega mikilvægur í tengslum við sjúkraflug í landinu, rúmlega 900 sjúkraflug voru farin á síðasta ári með hátt í 1.000 sjúklinga, og er einnig mikilvægur fyrir almannavarnir landsins. Á fundi umhverfis- og samgöngunefndar í morgun óskaði ég eftir minnisblaði frá Samgöngustofu

Virðulegi forseti. Árið er 2024 og ekkert land í heiminum hefur náð kynjajafnrétti. Eitt af hverjum þremur löndum hefur ekki tekið framförum á því sviði síðan 2015 og staða kvenna hefur versnað í 18 löndum. Á þessu skriði mun taka 131 ár til viðbótar að ná kynjajafnrétti á heimsvísu. Í Afganistan hafa konur verið sviptar öllu og ekki einu sinni raddir þeirra mega nú heyrast á almannafæri.

ef þær fara út úr húsi án blæju eða setja stöðufærslu á samfélagsmiðla. Þær fara samt út með hárið flaksandi í vindinum. Í Frakklandi eru 72 menn ákærðir fyrir að nauðga einni og sömu konunni að undirlagi og með aðstoð eiginmanns hennar. Hún hafnaði réttarhöldum fyrir luktum dyrum vegna þess að hún vill ekki halda hlífiskildi yfir þeim sem brutu gegn henni. Alls staðar segja konur stopp. Þær standa upp og hafna kúgun, ofbeldi og þöggun feðraveldisins. En í þeirri baráttu eru allt of mörg líf sem verða undir. þrátt fyrir hugrekki kvenna á hverjum stað og þrátt fyrir allan slagina sem þær taka verða þær undir í baráttunni. Um allan heim og ekki síst á samfélagsmiðlum sjáum við vísbendingar um uppgang karllægra gilda sem hægja á baráttunni. Virðulegi forseti. 131 ár er of langur tími til að bíða eftir því að kynjajafnrétti verði náð. Sterk og þétt kvennasamstaða þvert á pólitík og aðra hagsmuni verður vonandi til þess að okkur takist að stytta þessa löngu bið.

Venjan er sú að flest öll okkar mál og nánast öll eru sett í ruslið eftir að hafa fengið eina umferð í fastanefnd þingsins, koma aldrei hér til lýðræðislegrar atkvæðagreiðslu, enda liti það afskaplega illa út með mjög mikið af þessum

ofurvexti og hrikalegar álögur sem er að svipta þau heimilinu sínu hérna handan við hornið. Annars vegar verður það húsnæðisliðurinn burt úr vísitölunni og er það fyrsta málið okkar og mun ég mæla fyrir því mjög fljótlega eftir þennan þennan dagskrárlið, störf þingsins. Síðar í dag mun ég svo mæla fyrir frumvarpi um afnám verðtryggingar á neytendalánum. Við skulum átta okkur á því að loksins núna, eftir að Flokkur fólksins hefur mælt fyrir því að taka húsnæðisliðinn út úr neysluvísitölunni, mælingu neysluvísitölunnar,

öllum þessum árum síðar, virðist það vera svo að almenn viðurkenning sé á því að það hefði farið betur á því ef þessi húsnæðisliður hefði ekki verið í mælingum á verðbólgunni.

Forseti. Hér í vor voru samþykktar breytingar á búvörulögum sem undanskilja kjötiðnaðarstöðvar samkeppnislögum. Þingmenn Viðreisnar vöruðu nokkuð við þessari breytingu og töldu hættu á því að þær myndu auka enn á þá fákeppni sem einkennir marga markaði á Íslandi. Ég spurði hæstv. matvælaráðherra út í þær frekar óheppilegu eða neikvæðu niðurstöður sem sundurliðuð vísitala neysluverðs sýnir á þróun verðs á kjötvörum sem hefur hækkað umfram aðra liði vísitölu neysluverðs frá því í vor, sem er nákvæmlega dæmi um þá hættu sem skortur á samkeppni skapar og er líklegt til að hafa umsvifalaust áhrif á hegðun fyrirtækja á markaði. Þegar þau vita að þau standa ekki frammi fyrir samkeppni þá geta þau hagað sér með öðrum hætti. Í svari matvælaráðherra kom fram að í fyrsta lagi tryði hún ekki að þessar vísbendingar væru raunhæfar og ég tek svo sem undir með henni að þær eru ekki mjög sterkar. Ég fylgdi eftir spurningu minni til hæstv. ráðherra með því að spyrja út í það hver viðbrögðin yrðu ef þetta reyndist rétt. Viðbrögðin voru þau að segja: Þá verð ég sem betur fer ekki lengur ráðherra. Þetta finnst mér ekki ábyrg afstaða þegar eins mikilvægar breytingar og þessar eiga sér stað. Það er mjög mikilvægt að við gætum hér að hagsmunum almennings á Alþingi og reynum að forðast eins og megnugt er að ganga erinda sérhagsmuna. Virðulegi forseti. Áföllin hafa dunið yfir samfélagið okkar undanfarna daga og vikur. Eftir sitjum við mörg hver orðlaus og eflaust fallast mörgum okkar hendur. Áskorunin er stór og ábyrgðin mikil en sú mikilvægasta er ábyrgðin sem við berum gagnvart börnunum okkar og ungmennum. Börnin eru það mikilvægasta í lífi okkar og það er okkar skylda að tryggja þeim besta mögulega grunn til að þroskast og dafna. Þegar upp koma vandamál í uppeldi eða menntun barna okkar höfum við oft tilhneigingu til þess að vísa ábyrgðinni á aðra; ríki, sveitarfélög, kennara, menntakerfið og jafnvel nágranna okkar, í stað þess að líta í eigin barm. En sannleikurinn er sá að við öll, hver sem á í hlut, hvert og eitt, getum gert betur. Börnin okkar þurfa á því að halda. Þau þurfa samveru með okkur, hlustun, stuðning og leiðsögn, sérstaklega á tímum þegar tæknin er farin að rjúfa félagsleg tengsl. Það er okkar hlutverk að tryggja að þau finni fyrir nærveru og kærleika. Við berum ábyrgð á því að kenna börnunum okkar mikilvægi samkenndar og ábyrgðar, sýna þeim hvernig samhugur og samstaða er undirstaða heilbrigðs samfélags svo að þau skilji að samfélagið verður aðeins sterkt þegar við vinnum saman. Stöndum með hvert öðru og öxlum ábyrgð á heildinni, ekki bara okkur sjálfum. Börnin okkar eru einstök, þau standa sig vel og eru framar okkur að mörgu leyti, en við megum ekki gleyma þeim sem þurfa aukna aðstoð og stuðning. Það er okkar sameiginlega ábyrgð að tryggja að enginn verði út undan, að öll börn fái tækifæri til að blómstra, sama hvaða áskorunum þau standa frammi fyrir. Við erum ekki einungis að byggja samfélag fyrir okkur sjálf heldur fyrir komandi kynslóðir.

Herra forseti. Þessi þingvetur fer nú eiginlega ekkert sérstaklega vel af stað eftir þingsetningu í síðustu viku. Það fer ákaflega lítið fyrir stjórnarmálum hér í þinginu að undanskildum fjárlagafrumvarpinu sem mun lítið gera til að lina þjáningar fólks og fyrirtækja vegna hárrar verðbólgu og íslensku ofurvaxtanna. Í stað þess að vera tilbúin í þingvetur með raunverulegar aðgerðir fyrir fólk og fyrirtæki ber mest á ósættinu sem er auðvitað ekki nýtt en það er óvenjunöturlegt að þessu sinni. Algjörlega óháð því hvaða skoðun menn og flokkar hafa á hælisleitendamálum þá hljótum við öll að fordæma að langveikt barn í hjólastól sé peð og fórnarlamb átaka við ríkisstjórnarborðið. Atburðarásin sem hefur birst okkur síðasta einn og hálfan sólarhringinn er engum til sóma og hún er beinlínis ógn við heilsu Yazans Tamimi. Hann þarf á umönnun og aðstoð að halda en ekki þeim hringlandahætti sem við höfum séð að undanförnu. Stjórnmálin á Íslandi verða að komast upp úr skotgröfunum þegar fólk, eða barn í þessu tilviki, er í sérstaklega viðkvæmri stöðu og á allt sitt undir. Um þetta hljótum við að geta sammælst. Þetta var ekki góð stjórnsýsla, sagði hæstv. dómsmálaráðherra í gær. Það er rétt. En við skulum ekki bara nota kerfistungumál þegar við lýsum þessu. Þetta er ómannúðlegt, þetta er óverjandi algjörlega óháð því hvaða skoðun við höfum á hælisleitendum og því regluverki öllu. Í þetta ósætti fer öll orka stjórnarflokkanna á sama tíma og brýn hagsmunamál ná ekki einu sinni hingað inn í þingið á síðasta þingvetri kjörtímabilsins. Hér ríkir málaþurrð stjórnarflokkanna. Við ættum auðvitað að vera að ræða raunverulegar aðgerðir vegna verðbólgu og vaxta og biðlista heilbrigðiskerfisins sem lengjast frekar en hitt. Alvarlegum vanskilum fjölgar hratt samkvæmt fréttum nýverið og það væri meiri reisn yfir því að takast á við þau knýjandi verkefni frekar en að æðsta stjórn ríkisins birtist okkur með þeim endemum sem verið hefur undanfarinn

Hlutverk okkar þingmanna er að fylgja sannfæringu okkar, í rauninni samvisku þegar allt kemur til alls. Við samþykkjum hérna lög af því að við trúum því að þegar við samþykkjum lögin þá sé það góð ákvörðun fyrir samfélagið. En stundum gerist það þannig að kerfið brestur á einhvern hátt. á það að vera okkar hlutverk að segja: Nei, það var ekki þetta sem við meintum þegar við settum lögin, við ætluðumst ekki til þess að þetta yrði útkoman og af því að það er sannfæring okkar eða samviska okkar sem segir til um það þá bregðumst við við því og gerum eitthvað í því. Mér finnst þetta áhugavert í samhengi málanna sem eru að gerast núna og líka þess sem umboðsmaður Alþingis kom fram með fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd núna á mánudaginn, þar sem var verið að fjalla um pólitíska ábyrgð og pólitísk afskipti.

er einhvern veginn að grafa undan öllum trúverðugleika þess að fagleg stjórnsýsla sé að sinna starfi sínu af heilindum en ekki af pólitískum, flokkspólitískum ástæðum.

og hefur vaxið gríðarlega á undanförnum árum. Ég velti fyrir mér hvernig það má vera að ekkert plan liggi fyrir um varanlegt húsnæði heldur sé unnið að þarfagreiningu og bráðabirgðalausnum.

„Útkallsliðið deilir nú húsnæði með rannsóknardeild, lögfræðisviði og yfirstjórn sem væri undir eðlilegum kringumstæðum besta staðan ef það húsnæði væri ekki skrifstofurými sem er ætlað rúmlega 40 starfsmönnum en hýsir nú tæplega 70 manns á dagvinnutíma.“

Ég hef áhyggjur af því að óboðleg vinnuaðstaða ofan á aukið álag geri það að verkum að lögreglumenn á Suðurnesjum leiti einfaldlega í önnur störf eða til annarra embætta. Við megum ekki missa frá okkur hæft fólk. Því hvet ég ráðherra til dáða í þessu máli og heiti að sjálfsögðu mínum stuðningi. Tímasetning á nýrri lögreglustöð á Suðurnesjum verður að líta dagsins ljós í haust.

Eftir að hafa átt fullt í fangi síðastliðin þrjú ár við að reyna að beina sitjandi ríkisstjórn frá villu síns vegar með misgóðum árangri er nú upp runninn hinn svokallaði kosningavetur þar sem tækifæri nálgast til að sýna þjóðinni í verki þá framtíð sem við getum boðið upp á. En það eru ekki bara komandi kosningar sem knýja okkur til að tala um það sem við viljum sjá umfram það sem við viljum ekki sjá. Óvissa og óöryggi sem magnast hafa upp í samfélaginu, sem sitjandi ríkisstjórn hefur því miður lagt of mikið á vogarskálarnar til að ýta undir fremur en að eyða, eru orðin að svo alvarlegu vandamáli að við eigum ekki annan kost en að taka saman höndum og reyna eftir fremsta megni að finna hinn sameiginlega hljómgrunn hvar sem hann kann að vera. Hvernig gerum við það? Jú, með samkennd og skilningi, með því að leitast við að skilja, leyfa hvert öðru að njóta vafans, forðast að dæma og reyna, aftur, að skilja. Atburðir síðustu daga hafa alls ekki gert þetta verkefni auðvelt í mínum huga. En ég er að reyna að skilja. Ég skil það að fólk óttist hið ókunna, það er mannlegt og eðlilegt. Það er hins vegar í verkahring okkar sem förum með vald, okkar sem hefur verið treyst fyrir ábyrgð, okkar sem höldum á hljóðnemanum að eyða ótta en ekki ýta undir hann. Forseti. Við berum ábyrgð og okkur ber að fara með vald okkar af ábyrgð. Ábyrgir stjórnmálamenn nota ekki ótta fólks sér til framdráttar heldur leggja sig fram við að finna leiðir til þess að eyða honum og tryggja með því öruggt samfélag fyrir allt fólk.

Virðulegur forseti. Ég vil minna okkur á að okkur ber að fara að stjórnarskrá og okkur ber að fara að samvisku okkar og sannfæringu. Við erum hér úr þessum stóli að benda í austur og vestur og suður og norður á allt sem okkur þætti að betur mætti fara. Minni ég þá á að þrír fingur snúa að okkur sjálfum. Hér væri okkur hollt að láta gera faglega úttekt á störfum okkar, hæstv. forseti, og fá vingjarnlegar ábendingar um það sem betur mætti fara í störfunum. Til að mynda er samkvæmt stjórnarskrá okkur skylt að hafa skýra aðgreiningu á löggjafarvaldi og framkvæmdarvaldi og dómsvaldi. Er það virkilega svo að við fylgjum því? Ég dreg það stórlega í efa. Það er á ábyrgð okkar allra, en einkum þó sitjandi ríkisstjórnar, að hér hafi verið fyrir þremur árum samþykkt af öllum sitjandi þingmönnum í atkvæðagreiðslu að hér skyldi umsjónarmaður aldraðra vera skipaður og hann löngu tekinn til starfa. Ekki hefur það gengið eftir og við berum ábyrgð á því. Ég bið hæstv. forseta að fylgja eftir því sem ég hér nefni vegna þess að við erum í húsi frá 1881 og við erum að reyna að halda í hefðir og reyna að halda virðingu þingsins og allt þetta. Ég vil óska þess líka að maður geti lesið sínar ræður bara af skjá eins og maður gerir í öllum sölum þar sem maður fer og talar opinberlega í staðinn fyrir að maður þurfi að horfa á kollvik, skallabletti og í rauninni alls ekki í augun á þeim sem eru að tala til þjóðarinnar hverju sinni. Ég hef nefnt þetta áður. Þetta er bara spurning um vilja, vilji er allt sem þarf. Ég bið um það líka að við látum nú þau þingmál minni hlutans fara í alvörumeðferð og -ferli því að engin stjórnarmál hafa birst enn þá.

Virðulegi forseti. Vernd náttúru er ákvörðun, ákvörðun sem getur verið duttlungum háð sé hún ekki tryggð með lögum. Í gær var dagur íslenskrar náttúru og því við hæfi að við stöldrum við og spyrjum okkur: Hvernig viljum við að ákvarðanir sem varða náttúruna séu teknar? Íslensk náttúra er stórbrotin en hún er líka brothætt. Við vitum að álag á auðlindir landsins eykst með hverju árinu og áform um nýtingu náttúruauðlinda í þágu orkuskipta á sama tíma og afleiðingar loftslagsbreytinga raungerast auka þetta álag. Það er þess vegna nauðsynlegt að við stígum skrefið til fulls og tryggjum að vernd náttúrunnar liggi til grundvallar allri ákvarðanatöku og stefnumótun. Við þurfum auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Með auðlindaákvæði gætum við tryggt að auðlindir landsins verði verndaðar og nýttar á sjálfbæran hátt óháð því hver situr við völd á hverjum tíma. Þegar vernd náttúru er varin með stjórnarskrárákvæði er hún ekki lengur háð skammtímasjónarmiðum, hún verður varanleg ákvörðun sem raunverulega stendur vörð um náttúruna fyrir komandi kynslóðir. Vinstri græn hafa alltaf staðið vörð um náttúruna. Við höfum alltaf sett náttúruvernd á dagskrá, til að mynda í gegnum friðlýsingar landsvæða og með því að berjast fyrir því að viðkvæm svæði séu í verndarflokki orkunýtingar. Við höfum líka tekið skref til að skapa sátt um auðlindaákvæði í stjórnarskrá Íslands. Slíkt ákvæði myndi festa það í sessi að auðlindirnar séu í eigu þjóðarinnar og séu eingöngu nýttar með sjálfbærni í fyrirrúmi. Við fögnuðum degi íslenskrar náttúru í gær en ég vona að á hverjum degi getum við verið sammála um það að vernd náttúrunnar er grundvöllur farsællar framtíðar og að vernd hennar í stjórnarskrá er eina leiðin til þess að hún fái að njóta vafans um ókomna tíð.

„Ákvörðun um brottvísun stendur,“ segir annar. „Litlar líkur til að þessi drengur verði fluttur burt,“ segir sá þriðji. Og á meðan bíður lítill langveikur strákur á sjúkrahúsi milli vonar og ótta. Hann hrekkur í kút í hvert skipti sem einhver kemur inn í herbergið, eyðilagður eftir atburði síðustu sólarhringa og síðustu mánaða, eftir að hafa verið vakinn um miðja nótt, rifinn á fætur og látinn dúsa í sjö klukkustundir í varðhaldi á Keflavíkurflugvelli áður en brunað var með hann til baka vegna þess að það átti að ræða málið hans á ríkisstjórnarfundi. Og nú tala ráðherrar út og suður. Þau keppast við að slá sig til riddara, hvert á sínum forsendum, en eftir situr drengurinn og fjölskyldan í algerri óvissu. Virðulegi forseti. Það er komið nóg af þessu. Drengurinn og fjölskylda hans sem hafa orðið leiksoppur í einhverju pólitísku leikriti verða að fá fullvissu um það, virðulegur forseti, heilsu drengsins vegna, frá stjórnvöldum að hann sé óhultur á sjúkrahúsi, að hann fái að njóta öryggis á sjúkrastofnun eins og gildir almennt um sjúklinga og þeim er tryggður réttur til, að þar fái drengurinn að hvílast næstu daga eftir þessar raunir án þess að þurfa að óttast að martröðin endurtaki sig.

sem ákveðið var að halda hátíðlegan á afmælisdegi Ómars Ragnarssonar, flokksbróður okkar í Samfylkingunni. Hann er auðvitað þjóðareign og þjóðargersemi eins og við öll vitum, hann Ómar, og það var vel til fundið hjá þáverandi hæstv. umhverfisráðherra að að gera þennan dag að degi íslenskrar náttúru. En ég kom ekki hingað upp til að ræða það heldur til að vekja athygli þingheims á fréttaflutningi vegna hlutdeildarlána. Það er sammerkt með þessu fyrirbæri og ýmsu öðru hér í samstarfi þessara ríkisstjórnarflokka að eftir því er beðið að hægt sé að hefja úthlutun þeirra á ný, rétt eins og við bíðum núna, komin í aðra viku haustþings, eftir frumvörpum og þingmálum frá hæstv. ríkisstjórn. Ef ég hef talið rétt eru tvö slík frumvörp komin fram. Það eru einir 11 dagar síðan hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra sagði að það væri bara spurning um örfáa daga til hægt væri að hefja þessa úthlutun aftur. Að sögn aðstoðarforstjóra Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar þá eru fjármunirnir til reiðu, samtals hálfur milljarður sem ekki var úthlutað í síðustu úthlutun. Ég held að við hljótum öll að vera sammála um það hér að það séu mörg úti í samfélaginu að bíða eftir þessari úthlutun. Við vitum auðvitað ekki hvort umsóknir verða fleiri en potturinn

En ég ætla að ræða störf þingsins. Í hönd fer síðasti þingveturinn fyrir kosningar og ríkisstjórnin hefur birt 217 þingmál sem maður skyldi ætla að ráðherrum væri mikið í mun að fengju góða umfjöllun og vandaða og enduðu í atkvæðagreiðslu. En til að svo megi verða þurfa mál að komast inn í þingið. Allt of oft hafa ráðherrarnir rankað við sér rétt fyrir jól eða aftur undir þinglok á vorin og dembt málum inn á færibandið,

hætta á mistökum eykst og svo má efast um hversu lýðræðislegt þetta fyrirkomulag er. Enn og aftur hefst þingið á því að forseti leitar til þingmanna að hlaupa í skarðið og fylla upp í tómarúm þingfunda með þingmannamálum. Það er út af fyrir sig hið besta mál að við fáum að mæla fyrir málum okkar, en þá verður að taka þau til efnislegrar umfjöllunar í nefnd eftir umræðu. Það hefur því miður ekki alltaf verið svoleiðis og það er a.m.k. lágmark að mál sem njóta breiðrar samstöðu þvert á þingflokka fái slíka meðferð. Sé þessi háttur herra forseta, að nota þingmannamál einungis sem uppfyllingarefni, tilraun til að Alþingi geti haldið andlitinu út á við, er þetta vægast sagt vanhugsað. Þess vegna vil ég biðja herra forseta að brýna fyrir nefndarformönnum að taka strax til meðferðar þau mál sem mælt verður fyrir í dag og hvetja ráðherra til að koma tímanlega inn með sín stjórnarfrumvörp þannig að þau geti fengið tilhlýðilega umræðu.

með öðrum orðum, samfélagsþjónustu ungra brotamanna. Flutningsmenn eru þingmenn Samfylkingarinnar auk Sigmars Guðmundssonar í Viðreisn. Í 1. gr., á eftir 57. gr. laganna, kemur ný grein, 57. gr. b, svohljóðandi:

Í dómi skal tiltaka tímafjölda og á hve löngum tíma samfélagsþjónustan skuli innt af hendi. Tímafjöldi samfélagsþjónustu skal minnst vera 40 klukkustundir og mest 480 klukkustundir. Forsenda þess að slík samfélagsþjónusta komi til álita er að aðili teljist hæfur til samfélagsþjónustu á grundvelli athugunar á persónulegum högum hans og að aðili afpláni ekki fangelsisrefsingu eða sæti gæsluvarðhaldi.

1. Að aðili hlíti fyrirmælum umsjónaraðila um dvalarstað, nám, vinnu, umgengni við aðra menn og iðkun tómstundastarfa. 2. Að aðili neyti hvorki áfengis né ávana- og fíkniefna“ á meðan

Um rof á skilyrðum samfélagsþjónustu gildir 59. gr., en sé rof á skilyrðum hennar eða brot hvorki alvarlegt né ítrekað má veita áminningu.“ Markmið frumvarpsins er að hægt verði að veita ungum brotamönnum meira aðhald og þannig koma í veg fyrir að þeir leiðist frekar út á braut frekari Í þessu augnamiði er lagt til að dómarar fái heimild til að ákveða í dómi að setja viðbótarskilyrði fyrir skilorðsbundinni frestun á fullnustu refsingar skv. 57. gr. almennra hegningarlaga í formi samfélagsþjónustu þegar um er að ræða ungmenni á aldrinum 15–21 Með því móti mætti nýta samfélagsþjónustu fyrir þennan aldursflokk þegar dómari metur það svo að skilorðsbundinn dómur án samfélagsþjónustu nægi ekki til að leiða viðkomandi inn á brautir löghlýðni. Hætt er við því að núverandi fyrirkomulag verði til þess að dómarar dæmi ungmenni ítrekað í skilorðsbundið fangelsi og veigri sér við því að dæma þau til óskilorðsbundinnar refsingar og þegar til afplánunar kemur hafi langur skilorðstími safnast upp. Á Íslandi hefur dómari einungis það úrræði, í mörgum málum, að dæma fólk í fangelsi, skilorðsbundið eða óskilorðsbundið. Maður sem er dæmdur í allt að 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi getur hins vegar sótt um það til Fangelsismálastofnunar að afplána heldur með samfélagsþjónustu, sbr. 37. gr. laga um fullnustu refsinga. Það er sem sagt á valdi stjórnvalds að ákveða hvort maður sem er dæmdur í fangelsi afplánar það frekar með samfélagsþjónustu eða ekki. Við þetta eru ýmsir ókostir. Í fyrsta lagi er vafamál hvort þetta uppfylli skilyrði stjórnarskrárinnar um þrígreiningu ríkisvaldsins, að stjórnvald breyti nýuppkveðnum dómum dómsvaldsins. Í öðru lagi hefur það sjónarmið komið fram í skrifum fræðimanna að óvíst sé hvort núverandi fyrirkomulag uppfylli kröfur stjórnarskrárinnar um skýrleika refsiheimilda og að réttaröryggi almennings væri betur tryggt með því að dómstólar kveði á um útfærslu refsinga. Í þriðja lagi, og kannski ekki síst, er þetta afar ógagnsætt. Ákvarðanirnar eru ekki birtar, eins og dómar, og því geta dómþolar ekki áttað sig á því hvort þeir njóti jafnræðis við aðra í svipaðri stöðu. Vegna þessa ógagnsæis geta verjendur hvorki upplýst skjólstæðinga sína nægilega, við meðferð máls, um hvers þeir geta vænst né byggt málatilbúnað sinn upp með þetta úrræði í huga. Þau rök er lúta að þrígreiningu ríkisvalds og ógagnsæi eiga reyndar við um alla sem dóm hljóta, ekki einungis ungmenni. Eigi að síður er lagt til að byrjað verði á að heimila dómara að setja þetta skilyrði fyrir frestun refsingar að því er ungmenni varðar, en eðlilegt að Alþingi skoði í framhaldinu einnig hvort þetta ætti að vera almennt úrræði. Samfélagsþjónusta felur í sér tímabundið ólaunað starf í þágu samfélagsins, svo sem líknar- eða félagsstarf ýmiss konar, sem er unnið utan vinnutíma dómþola þannig að hann geti stundað atvinnu sína eða nám á meðan og verið virkur þjóðfélagsþegn. Þetta úrræði er sjaldnast nýtt þegar kemur að ungum brotamönnum vegna þeirrar stefnu sem hefur verið mörkuð að samfélagsþjónusta teljist fullnustuúrræði sem komi einungis til skoðunar í tilviki óskilorðsbundinna dóma samkvæmt lögum um fullnustu refsinga, Óskilorðsbundnir dómar eru hins vegar almennt ekki kveðnir upp yfir yngstu brotamönnunum, enda þrautalending, og er einungis beitt í þeim málum þar sem talið er óverjandi með tilliti til almannahagsmuna og réttaröryggis að beita skilorðsbundnum dómi. Það er ljóst að samfélagsþjónusta getur verið heppilegri en óskilorðsbundinn fangelsisdómur fyrir unga afbrotamenn ásamt því að hafa mögulega verulegt uppeldislegt gildi. Úrræði samfélagsþjónustunnar getur haft varnaðaráhrif fyrir ungmenni sem og tækifæri til þess að ná til þeirra sem leiðst hafa á braut afbrota. Þannig skapast tækifæri til að hafa eftirlit með ungum dómþolum og gera tilraun til að hafa jákvæð áhrif á viðkomandi. Þessu verður ekki komið við með dómi sem ekki er bundinn þessu skilyrði. Mikilvægt er að tryggja að slíkur valkostur sé til staðar fyrir dómstóla landsins í málum sem varða unga brotamenn. Slíkt væri í samræmi við þróun á Norðurlöndum þar sem aukin áhersla hefur verið lögð á úrræði til að hvetja ungmenni til góðrar hegðunar, til að axla ábyrgð á gjörðum sínum og leiða unga brotamenn aftur inn á brautir löghlýðni með margs konar stuðningi og eftirfylgni. Samfélagsþjónusta var fyrst lögfest með lögum um samfélagsþjónustu, nr. 55/1994. Um var að ræða tilraunatímabil og var ákveðið að samfélagsþjónusta yrði ákvörðuð af stjórnvöldum sem fullnustuúrræði. Í athugasemdum við frumvarpið kom fram að ef ákveðið yrði að samfélagsþjónusta fengi varanlegan sess síðar kæmi vel til álita að fella ákvæði um hana inn í almenn hegningarlög og tekið fram að víðast erlendis væri dómstólaleiðin farin.

Með frumvarpi þessu er ekki ætlunin að breyta þessu almenna fyrirkomulagi heldur einungis að bæta þessu úrræði við möguleika dómara í málum er varða unga brotamenn sem þurfa meiri leiðbeiningu og aðhald en hefðbundin skilorðsbundin refsing veitir. Sú afmarkaða nálgun felur hins vegar ekki í sér að samfélagsþjónusta muni hér eftir teljast til sjálfstæðrar viðurlagategundar líkt og í mörgum nágrannaríkjum okkar. Slík umræða verður að bíða um sinn, en um nánari upplýsingar um það álitaefni vísast til 647. máls sem lagt var fram á 133. löggjafarþingi en hlaut ekki framgang. Herra forseti. Það er gert ráð fyrir að Fangelsismálastofnun sjái um framkvæmd og fullnustu samfélagsþjónustu af þessu tagi líkt og almennt gildir. Það felur í sér að Fangelsismálastofnun sér um að finna vinnustaði sem hæfa ungum aldri brotamanns. Almennt er aðallega um að ræða líknar- og félagsstörf hjá félagasamtökum eða opinberum stofnunum. Eftirlitið felst í því að fulltrúi frá Fangelsismálastofnun fer jafnan á vinnustaðinn og fylgist reglulega með framvindu mála ásamt því að kalla viðkomandi aðila til viðtals eftir atvikum. Þar sem markmið frumvarpsins er að veita aukið aðhald er mikilvægt að eftirlitið sé markvisst og að gripið sé til viðeigandi úrræða eins fljótt og verða má virði hinn ungi brotamaður ekki þau skilyrði sem í dómi felast og sinni ekki samfélagsþjónustu sem skyldi. Við minni háttar rof á skilyrðum má veita áminningu en ella fer um slík tilvik eftir ákvæðum 59. eða 60. gr. almennra hegningarlaga og væri það þá í höndum dómara að meta hvort samfélagsþjónusta teldist fullreynd og eftir atvikum gera viðeigandi breytingar varðandi fullnustu refsinga. Í frumvarpinu er fjallað um einstakar greinar frumvarpsins sem er ekki ástæða til að orðlengja hér en áhugasamir geta kynnt sér það á vef Alþingis. Að þessari umræðu lokinni legg ég til að málið gangi til allsherjar- og menntamálanefndar.

Ekki skal taka tillit til húsnæðiskostnaðar við útreikning vísitölu neysluverðs.“ 2. gr.: „Lög þessi öðlast þegar gildi.“ Eins og ég sagði hér í upphafi kemur það fram í greinargerð að þetta frumvarp hefur ítrekað verið lagt fram á Alþingi Íslendinga en ekki náð fram að ganga og þar af leiðandi er ég að leggja það fram að nýju óbreytt. Frá því í desember árið 2021 hefur verðbólga mælst yfir 5% á ársgrundvelli. Frá miðju ári 2022 til sumarsins 2023 mældist verðbólga í kringum 10% samkvæmt vísitölu neysluverðs. Hún hefur lækkað síðan þá en engu að síður mælist verðbólga langt yfir verðbólgumarkmiðum Seðlabanka Íslands. Hækkandi húsnæðisverð hafði töluverð áhrif á þá verðbólgu sem við höfum glímt við undanfarin ár

Það hefur ítrekað komið fram í ræðum og riti að verðbólga á Íslandi í dag mældist 3,6%

Eina meðalið sem við höfum boðið landsmönnum upp á hér eru stýrivaxtahækkanir og að henda allri ábyrgð á Seðlabanka Íslands. Þessi ríkisstjórn

Það er sama sagan með þetta. Núna loksins, öllum þessum árum seinna, eftir að ég byrjaði í rauninni að mæla fyrir því að við tökum þennan húsnæðislið út úr neysluvísitölunni, sem hvergi annars staðar þekkist í heiminum í því formi sem við gerum það, virðist

og svo hafa fleiri hæstv. ráðherrar talað úr þessum æðsta ræðustóli landsins sem og margir og flestir þeir virtu hagfræðingar sem við höfum litið upp til sem hafa í rauninni tjáð sig um stöðuna og og hvernig mögulega mætti ganga inn í þessa viðvarandi verðbólgu og slá á hana með einu á kjaftinn, sem er nákvæmlega það sem við myndum gera ef við tækjum húsnæðisliðinn út úr neysluvísitölunni.

Hún birtir í rauninni verðbólguna bæði með og án húsnæðisliðar en við — eða ekki ég náttúrlega, alls ekki, en alla vega þessi stjórnvöld hafa kosið að mælingin með húsnæðislið sé látin gilda.

Löggjafanum væri í lófa lagið á einum degi að græja það í orðsins fyllstu merkingu. Það hlýtur að liggja í hlutarins eðli að við, almenningur og fólkið í landinu getur ekki lokað augunum fyrir því að eitthvað stórfurðulegt hefur verið að eiga sér stað hér í fjármálaheiminum og í allri peningastefnu okkar landsmanna.

belti og axlabönd á heimili landsins þegar var í rauninni algerlega augljóst að allur farvegur verðbólgu væri handan við hornið og við myndum fara að taka á okkur verðbólgu eins og raunin var.

hagspár og annað slíkt væri hér hreinlega viðvarandi lágvaxtaumhverfi og engin ástæða til að ímynda sér að við værum að fá einhverja verðbólgu í fangið. Þetta var fyrir fjórum árum síðan. Þá var verðbólgan ríflega 2%. Hins vegar hefur allt gengið eftir sem þessi kona mælti í þessum æðsta ræðustóli landsins. Það hefur allt gengið eftir og líka það að ríkisstjórnin hefur ekki og á engum tímapunkti axlað ábyrgð, tekið á vandanum og sýnt að hún væri hæf til að sinna þeim störfum sem hún var valin til að vinna.

því, milliinnheimtufyrirtækið Motus gaf það út nákvæmlega um miðja síðustu viku, þegar ég er að halda hér ræðu mína við stefnuræðu forsætisráðherra, að alvarlegar skuldir heimilanna hefðu vaxið um 20,1%. Á þessu tímabili sem við erum að horfa til þegar við lítum um öxl og sjáum hvernig ríkisstjórnin hvatti til fjárfestinga, hvatti fólk til að kaupa sér þak yfir höfuðið — nú var lag. Nú er lag, unga fólk. Nú er lag, leigjendur. Ef þið hafið áhuga á því að reyna að eignast þak yfir höfuðið og ykkar eigið húsnæði þá er núna tækifæri í því lágvaxtaumhverfi sem þessi ríkisstjórn státaði af að hafa skapað okkur til framtíðar. Nú var lag. En hvaða lag er sungið í dag? Ekki bara það að skuldir heimilanna séu í rauninni að fara vaxandi og það alvarlegar skuldir heldur sama dag og Motus gefur þetta út þá hækkar Arion banki

sem hafði verið með óverðtryggð lán með mismunandi löngum tíma, óbreytilegum. Þannig að útkoman er nákvæmlega þessi, það liggur algerlega alfarið á borðinu: Arion banki hækkar vextina um 12–15%, kemur vöxtum á verðtryggðum lánum í 4,64% annars vegar og 4,74% hins vegar.

það eru vextirnir sem við greiðum þegar við erum að greiða afborgun af láninu. En hvað verður um allt hitt? Dettur einhverjum í hug að þeir hafi gleymt verðbólgustiginu sem nú hefur verið að lafa hér allt upp í 10% og er nú í kringum 6%?

sjáið þið landslagið sem við höfum búið ykkur, kæra þjóð, farið nú og innleysið þennan hagnað og seljið þakið ofan af höfðinu og flytjið eitthvert út á stétt, eða kannski getið þið fengið tjald einhvers staðar á góðu verði. Eru þetta skilaboðin sem er verið að senda út í samfélagið? Er verið að segja okkur að af því bara fasteignaverð í þessari óðaverðbólgu og þessu vaxtaokursbrjálæði sem er að ríða röftum í samfélaginu, að þeir séu að segja: Heyrðu, þú getur bara innleyst hagnaðinn af fasteigninni þinni, góði maður, góða fjölskylda. Taktu peningana þína, þú þarft ekkert að kaupa þér aðra eign, búðu bara úti á götu. Eru þetta skilaboðin? Ég get ekki séð neitt annað því það er algjörlega ljóst að þegar einstaklingur og fjölskylda á bara aðeins einn íverustað til þess að búa á, eina friðhelgi, eitt heimili, þá vill enginn selja hana ofan af sér nema nauðsyn krefji. Það er enginn að fara að innleysa einn eða neinn hagnað. Það er enginn að græða á þessari óráðsíu ríkisstjórnarinnar og þessu óhæfi þessarar ríkisstjórnar, enginn. Við erum öll að tapa. Samfélagið er allt að tapa og það eru stórkostlegustu fjármagnsflutningar Íslandssögunnar sem eiga sér nú stað um hábjartan dag í boði þessarar ríkisstjórnar, frá vinnandi stéttum í landinu, frá fátæku fólki í landinu, frá unga fólkinu í landinu, frá litlum og meðalstórum skuldsettum fyrirtækjum í landinu. Þetta á allt að setja í fangið á græðgiskjafti bankanna sem aldrei græða nóg. En eins og ég hef bent á

hafður í hávegum við útreikninga á vísitölu, þannig að við skulum sjá hvað er að marka stóru orðin, hvað er að marka það þegar verið er að láta ýja að því: Sjáið þið til, kæru landsmenn,

Foreldrarnir eru að reyna að vinna í tveimur og þremur vinnum, hvað á að gera við börnin? Hvað verður um börnin þegar verið er að reyna að berjast fyrir því að hafa þak yfir höfuðið og gefa þeim mat á diskinn, verið er að reyna að fæða þau og klæða þau og gefa þeim heimilislegt öryggi, þegar verið er að reyna að koma fjölskyldueiningunni þannig fyrir að öllum í fjölskyldunni geti liðið vel? En er það svo? Nei. Hér hefur þessi ríkisstjórn rekið andfjölskylduvæna stefnu frá því að ég steig inn á Alþingi Íslendinga. Það er svo gjörólíkt

eins og Kolbeini Stefánssyni og fleirum sem hafa verið að koma hér með úttektir og skýrslur um það hversu mikill munur það er að vera fjölskylda í þessum löndum sem ég nefni eða að þurfa að berjast fyrir lífi sínu og barnanna sinna á Íslandi í dag. Staðreyndin er einfaldlega sú að hér líður engum vel nema einstaklingi á ofurlaunum og meira að segja þeir sem eru vel yfir millitekjum og eru skuldsettir

Það var athyglisvert að horfa á þessi fjárlög, þessa kerfisbreytingu sem var nú aðalkerfisbreyting fjárlaganna þar sem segir að eigi að fara að koma kílómetragjaldi á alla bensín- og dísilbíla. Hverjir skyldu keyra eldgamla bensín- og dísilbíla? Það eru þeir sem geta ekki einu sinni með nokkru lifandi lífsins móti fengið yfirdrátt, tekið lán eða keypt sér öðruvísi bíl. Það eru þeir sem eiga ekki fyrir mat á diskinn þegar fyrsti hvers mánaðar er liðinn vegna þess að öll greiðslan sem þeir fá öll greiðslan sem þeir fá fer í að reyna að halda þaki yfir höfuðið, annaðhvort í okurleigunni sem er að ríða röftum eða í þessu óheyrilega vaxtaokri sem við erum að glíma við í dag. dag. Það er með hreinum ólíkindum að ekkert skuli vera aðhafst, ekki neitt. Við í Flokki fólksins vildum að ríkisstjórnin kæmi saman í sumar og tæki á því neyðarástandi sem ríkir í landinu, stöðvaði þessa þróun áður áður en heimili landsmanna fara unnvörpum undir fallöxina, undir uppboðshamarinn eins og var gert hér í efnahagshruninu 2008. Við í Flokki fólksins viljum ekki sjá aðra eins holskeflu af hryllingi yfir fjölskyldum og heimilum landsins eins og þáverandi ríkisstjórn bauð upp árið 2008. 2008. Það er algjört grundvallaratriði að þetta frumvarp fengi hraðferð í gegnum þingið. Það væri hægt að afgreiða það á einum degi eins og ég segi, við höfum sýnt það og sannað að þrátt fyrir að frumvörp þurfi almennt að fara í gegnum þrjár umræður þá þarf bara samstöðu á Alþingi Íslendinga. Við hittumst hér í hliðarherbergi, nefndir þeirra mála sem taka utan um hvert mál fyrir sig, nefndin kemur saman, samþykkir að setja málið í 2. umræðu, forminu er fylgt hér í þingsal,

Það hefði þær afleiðingar að skömmu síðar væri verðbólga hér 3,6%, hefði þær afleiðingar að við værum búin að þröngva Seðlabankanum — sem hefur engar aðrar úrlausnir en að þröngva okkur inn í þetta okurstýrivaxtakerfi

Nei, þeir gætu það ekki, þeir yrðu að fara að lækka vexti. Það er sú framtíð sem Flokkur fólksins er búinn að reyna að byggja undir frá því að við komum á Alþingi Íslendinga, að styrkja hina félagslegu stöðu almennings og allra í landinu okkar þannig að okkur geti öllum liðið vel. Það þarf ekki að vera komið til þessa ófremdarástands í samfélaginu sem raun ber vitni. Það þyrfti ekki að búa við svona vaxtaokur og hrylling sem raun ber vitni ef þessi ríkisstjórn vissi hvort hún væri að koma eða fara.

vegna þess að það er ekki alveg að koma. Það er ekki alveg að koma fyrr en það er komið, er það? Það er ekki að reddast fyrr en það er alveg komið, þannig að þetta nýja slagorð Framsóknarflokksins um að þetta sé alveg að koma, eins og fyrir síðustu kosningar, er ekki bara best að kjósa Framsókn? Ég held að við brosum bara í kampinn og fleygjum því í ruslið. Við tökum ekki mikið mark á því, er það?

Heyrðu, nei, það nýtist alveg jafn mikið þeim sem eru með há laun. Það er aldrei nema hálfur sannleikurinn sagður, aldrei nema það sem kemur sér vel fyrir þau, aldrei nema það sem þau halda að ef þau klifi nógu oft á því og segi hlutina nógu oft þá séuð þið, kæru landsmenn, tilbúnir til að kokgleypa vegna þess að þau eru frábær. Svo er það þetta með gjaldfrjálsu máltíðirnar. Hver hefur ekki heyrt um gjaldfrjálsu máltíðirnar? Það er strax komið í ljós að þessar gjaldfrjálsu máltíðir eru að sliga grunnskólann, eru að sliga sveitarfélögin. Ekki nóg með það, það, milljarðamæringarnir eru líka með gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Þetta er ekki jöfnunartæki í fanginu á þessari ríkisstjórn. Nei, það er ekki jöfnunartæki og engar skerðingar nema þegar kemur að fátækasta fólkinu. Þegar kemur að ellilífeyrisþegum, þegar kemur að öryrkjum þá má skerða krónu á móti krónu. Þá má hefta atvinnu þeirra, möguleika á því að reyna að bjarga sér sjálf, þá má hefta allt og skerða allt algjörlega svoleiðis niður úr öllu valdi.

Þessi flumbrugangur hér til að reyna að kaupa sér atkvæði er algerlega kominn fyrir ofan garð og neðan. Svo er líka annað í sambandi við gjaldfrjálsu skólamáltíðirnar, og það hefur komið í ljós, hráefni hrakar. Hráefnið sem börnin okkar eru að fá á diskinn sinn er ekki jafn næringarmikið og ekki eins vel ígrundað eins og áður, engan enda liggur það algjörlega í hlutarins eðli. Ég tala þar af eigin reynslu þegar ég og við vorum að berjast fyrir því að hafa mat á diskinn fyrir börnin okkar eftir að maðurinn minn var handleggsbrotinn í sex ár vegna ítrekaðra læknamistaka og við áttum ekki fyrir salti í grautinn. Raunverulega barðist maður gjörsamlega frá degi til dags í þvílíkri fátækt, það er í fyrsta skipti núna sem ég finn að ég ætla ekki að fara að beygja af þegar ég tala um það því að mér hefur þótt svo sárt að rifja upp þennan erfiða tíma á lífsleiðinni minni, en þá er það nákvæmlega þannig að við reyndum í rauninni að hafa bara hafragraut, grjónagraut, núðlur. Maður reyndi að gefa börnunum að borða en það var ekki verið að gefa þeim einhverjar steikur. Það var ekki verið að kaupa ávexti. Ávextir og grænmeti er bara einhver munaðarvara á Íslandi. Á sama tíma og verið er að kalla á lýðheilsu er bara munaðarvara að kaupa ávexti og grænmeti á Íslandi,

Þetta má aldrei gerast aftur og til að sporna gegn hörðustu áhrifum verðbólgunnar á heimilin þá erum við að leggja til að húsnæðisliðurinn verði tekinn út úr vísitölu neysluverðs og það strax og alveg á stundinni. Því hefur verið haldið fram að það grafi undan trúverðugleika verðbólgumælinga að taka húsnæðisliðinn út úr vísitölu neysluverðs. Það er einfaldlega ekki rétt. Það er bara enn ein mantran, enn eitt bullið.

Áfram verður hægt að birta opinberlega vísitölu neysluverðs með húsnæðislið ef það er svona spennandi að sjá það en sú vísitala verður ekki lögð til grundvallar við útreikning verðtryggðra húsnæðislána.

sem mælingar ná og greiningaraðilar gætu því eftir sem áður stuðst við hvora þeirra sem þeir vilja frekar nota. Jafnframt myndi breytingin hafa þau raunverulegu áhrif að árshækkun verðtryggðra skuldbindinga myndi strax lækka

og vonumst eftir að umsagna verði óskað strax, að málinu verði fylgt eftir, það sé raunverulegur vilji þessarar ríkisstjórnar að láta eitthvað að vera að marka sem hæstv. fjármálaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, segir svo gjarnan, að þetta sé alveg að koma. Þetta er allt alveg að koma. Við skulum athuga hversu mikið það er að koma, hversu mikið er að marka það sem ríkisstjórnarflokkarnir og hæstv. ráðherrar eru að blaðra hér hingað og þangað í öllum fjölmiðlum og í æðsta ræðustóli landsins. Við fáum að sjá hversu mikið er að marka það þegar þeir hafa tekið utan um þennan húsnæðislið og svipt honum út úr vísitölu neysluverðs þegar verið er að reikna hér verðbólguna.

og biðja aðra þingmenn um að veita henni frið og grið frá öðrum kröfum rétt á meðan ég óska þess innilega, og beini því til forseta Alþingis og þeirra sem með lögin og völdin fara hér í þinginu,

ekki fær kallaða til sérfræðinga sem fjalla um málið á faglegum forsendum og skynja raunverulega hvað hér er verið að biðja um. Þetta er tækifærið til þess, hæstv. forseti, vegna þess að við erum algerlega á þeim stað núna að það eru engin stjórnarmál komin inn. Andrými er til að taka þessa tillögu hv. þingmanns til alvöruafgreiðslu sem og önnur mikilvæg mál minni hlutans. Flokkur fólksins er með allmikinn fjölda mála sem verðskulda nú á síðasta þingári þessa þings að fá afgreiðslu, umfjöllun og innleiðingu.

Það er eitt svæsnasta dæmið um lítilsvirðandi framgöngu meiri hluta gagnvart minni hluta hér í þinginu. Þetta eru jafn stórir hópar. Ef við tökum 12 ráðherra frá þá eru í öðrum hópnum 26 og hinum 25. Og að láta 25 þingmenn sitja í fjögur ár án þess að hafa nokkuð til marks um setu sína og þar með án þess að fá nokkru ráðið um þá baráttu fyrir sín fyrir sín baklönd, sína fylgismenn — það er lítilsvirðandi fyrir bæði þing og þjóð. Ég ætla ekki að hafa þessa ræðu langa. Ég vil hnykkja á því að hér er mjög mikilvæg tillaga lögð fram á afar viðsjárverðum og erfiðum tímum, eins og ég nefndi dæmi um í nýlegri grein; 217.000 kr. afborgun af fasteignaláni 2020 er í dag 564.000. Segir það ekki allt sem segja þarf fyrir þann sem tapaði húsinu sínu eftir hrunið og þarf að byrja upp á nýtt og verður sleginn af öðru sinni á örfáum árum? læt þetta duga.

Við Píratar höfum þurft að verja talsverðri orku og tíma það sem af er þessu

í minni hlutanum höfum ekki fundið jafn mikið fyrir þeim stuðningi á síðustu misserum. Fyrir vikið hefur miklu tjóni verið valdið á löggjöf landsins, þar á meðal á kerfi hælismála. Þær breytingar sem þessi ríkisstjórn hefur ráðist í á lögum um útlendinga hafa valdið skaða sem hefur stóraukið ríkisútgjöld, unnið gegn skilvirkni, mjög margar þeirra, og, það sem er kannski alvarlegast, brotið á grundvallarréttindum fólks sem er þegar í gríðarlega viðkvæmri stöðu, og sjálfsögðum rétti fólks til að fá ranga ákvörðun leiðrétta. Þessar breytingar hafa verið gerðar í þeim tilgangi að senda þau skilaboð til heimsins að fólki sé hollast að leita eitthvert annað en til lands sem er, þrátt fyrir áskoranir og óábyrga hagstjórn allra síðustu ára,

oft og iðulega í beinu trássi við og þrátt fyrir háværar viðvaranir sérfræðinga og annarra sem til þekkja og jafnvel í trássi við stjórnarskrá. Hvernig getur það gerst? Jú, vegna þess að okkar kerfi gerir ráð fyrir því að það séu dómstólar sem skera úr um stjórnskipulegt gildi laga, þ.e. hvort lög sem samþykkt eru á Alþingi standist stjórnarskrá. Það er ekkert í lagasetningarferlinu sem tryggir að svo sé. Vandinn er sá að breytingar hafa verið gerðar á lögum sem brjóta á réttindum einstaklinga, m.a. með þeim hætti að gera þeim erfiðara fyrir og jafnvel ómögulegt að fá úr því skorið hvort brotið hafi verið á réttindum þeirra

Það er að ýmsu að hyggja til að laga þær slæmu breytingar sem hafa verið gerðar — ég ætla að tala um lög um útlendinga þó að þetta eigi við um marga málaflokka. málaflokka. En allra brýnasta leiðréttingin er sú sem lögð er til í frumvarpinu sem ég mæli fyrir hér. Það er frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga sem gengur út á það eitt að afnema breytingu sem gerð var hér á síðasta þingi þar sem fólk í gríðarlega erfiðri stöðu — sem hefur fengið synjun um vernd en ekki er hægt að flytja til síns heima, stundum vegna hættuástands í landinu, stundum vegna þess að stjórnvöld landsins neita að taka við viðkomandi — er svipt grunnþjónustu hér á landi. Það er gert í þeirri von að fólk fari vegna þess að þessi stefna ríkisstjórnarinnar byggir á þeim misskilningi að fólk hangi hér í hæliskerfinu af því að það sé svo ægilega næs. Það er það hins vegar ekki og Rauði krossinn gaf m.a. út skýrslu um það hversu gríðarlega vondri stöðu þessir einstaklingar voru í áður en þeim var hent á götuna, á meðan þeir nutu grunnþjónustu sem fólst í því að deila herbergi og húsnæði með ókunnugu fólki, algerrar lágmarksþjónustu, láta draga úr sér tönn ef hún olli verk og annað slíkt og einungis neyðarheilbrigðisþjónustu. Það er sem sagt sú mikla þjónusta sem fólk var svipt, sem var í gríðarlega erfiðri stöðu og því var hent á götuna. Samstarfsflokkur Sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórninni ákvað einhvern veginn að átta sig á því að við meintum það sem við sögðum þegar við vöruðum við afleiðingum þessara breytinga og að það væru fyrst og fremst þolendur mansals, vændismansals, sem yrðu fyrir barðinu á þessari þjónustusviptingu og að fólk myndi raunverulega lenda á götunni og það myndi ekki fara vegna þess að það teldi sér ekki fært að fara eða væri ekki fært að fara. Þetta eru einstaklingar sem er ekki hægt að flytja því að annars væru stjórnvöld búin að flytja þá. Vinstrihreyfingin – grænt framboð, þingmenn þess flokks

kerfið með þeim hætti að veita þeim alla vega húsaskjól yfir nóttina. Á daginn mælir fólkið göturnar, einhverjir örfáir einstaklingar úr þessum hópi, sem var ekki stór og hefur ekki verið stór — taldi held ég um 15–20 manns. Þrátt

Allar líkur eru á að þeir séu í jafn vondri stöðu einhvers staðar annars staðar. Vandinn er því ekki leystur enda var tilgangur þessarar breytingar alls ekkert að leysa neinn vanda eða spara fé, auka skilvirkni eða neitt annað heldur var tilgangurinn einfaldlega sá að senda fólki þau skilaboð að því væri hollast að fara eitthvert annað.

út í samfélagið, um að svona sé eðlilegt að koma fram við fólk í neyð; hún heldur því áfram. Við Píratar erum á þeirri skoðun að það skipti máli hvernig fólk í ábyrgðarstöðum talar, að það skipti máli að fólk í ábyrgðarstöðum ali ekki á ótta sem annaðhvort er fyrir í samfélaginu eða er skapaður með orðræðu og aðgerðum stjórnmálamanna og annarra sem fara með völd. Við höfum því miklar áhyggjur af þessari þróun. En það frumvarp sem ég mæli fyrir hér er kannski brýnasta praktíska breytingin sem þarf að gera, leiðréttingin sem þarf að gera, til að snúa þessari þróun í hina áttina,

í allra þágu; skilvirkni og að vel sé farið með sameiginlega fjármuni okkar, að þeir séu ekki notaðir til að auka á þjáningu fólks heldur til þess að tryggja að allir einstaklingar í þessu landi geti búið við frelsi og öryggi. Ég ætla að lesa upp úr greinargerð frumvarpsins hér í lokin, með leyfi forseta: „Frumvarp þetta var áður lagt fram á 154. löggjafarþingi og er nú lagt fram að nýju óbreytt. Sú þjónustusvipting sem komið var á með lögum nr. 14/2023 […] hafði fyrirséðar alvarlegar afleiðingar fyrir hóp umsækjenda um alþjóðlega vernd. Líkt og bent var á af hálfu stjórnarandstöðu vorið 2023 við þinglega meðferð frumvarpsins þá hefur ekki verið gengið úr skugga um að ákvæðið standist stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar Íslands á sviði mannréttinda. Um er að ræða óforsvaranlega meðferð á varnarlausu fólki, sem bitnar á þeim sem síst skyldi og er ekki lausn á neinum vanda. Flytjendur þessa frumvarps leggja því eindregið til að ákvæðinu verði komið í fyrra horf.“ Flóknara er það ekki. Ég trúi því, forseti, að við öll í þessum sal getum sammælst um að þessi breyting hafi verið til tjóns en ekki til þess að leysa nein vandamál og að við getum sammælst um að snúa þessari vondu þróun við.

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um að Alþingi álykti að fela ríkisstjórn Íslands að beita sér fyrir því að alþjóðlegum viðskiptaþvingunum verði komið á gagnvart Ísrael vegna framgöngu Ísraelshers í Palestínu. Eins og við höfum fylgst með í fréttum undanfarið tæpa árið þá er ekkert lát á hernaði Ísraels gagnvart Palestínumönnum og ég held að það sé orðið útséð með að eitthvert lát verði á honum nema alþjóðasamfélagið taki sig saman um aðgerðir sem setja raunverulegan þrýsting á ísraelsk stjórnvöld.

og hafa blossað upp aðgerðir þar sem ég og mörg fleiri telja að komið sé út fyrir öll velsæmismörk. Lengi hefur verið talað um að alþjóðasamfélagið verði að grípa í taumana þó svo að það hafi ekki verið gert.

sem eru Orri Páll Jóhannsson, Jódís Skúladóttir, Eva Dögg Davíðsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Dagbjört Hákonardóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir og Björn Leví Gunnarsson, fram þessa tillögu til þingsályktunar. En ég trúi því og treysti að stuðningsmenn hennar séu í raun langtum fleiri en þau sem eru meðflutningsmenn á henni. Markmið alþjóðlegra þvingunaraðgerða er að viðhalda friði og öryggi og/eða tryggja virðingu fyrir mannfrelsi og mannréttindum. Það er öryggisráð Sameinuðu þjóðanna sem ákveður þvingunaraðgerðir með bindandi hætti en ríkjahópar geta einnig átt slíkt samstarf. Nú þegar framfylgir

Hérlendis eru þvingunaraðgerðir ákveðnar í samvinnu við alþjóðastofnanir, ríkjahópa eða samstarfsþjóðir samkvæmt lögum um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna. Viðskipti milli Íslands og Ísraels eru óveruleg og þó svo að gripið yrði til einhliða viðskiptaþvingana af hálfu Íslands þá hefði það vitaskuld táknræn áhrif, sem ég ætla ekki að gera lítið úr, en það myndi hins vegar gegna öðru máli ef helstu samstarfsríki Íslands tækju sig saman um slíkar aðgerðir. Það gætu til að mynda verið Norðurlandaþjóðirnar saman eða ríki Evrópska efnahagssvæðisins eða í rauninni bara hvaða ríki sem er. Við höfum fylgst með því hvernig lífið er murkað úr saklausum borgurum með árásum, með loft- og eldflaugaárásum á flóttamannabúðir, skóla og sjúkrahús auk þess sem komið er í veg fyrir heilbrigðisþjónustu og neyðaraðstoð. Það eru stríðsglæpir og við blasir þjóðarmorð. Í úrskurði Alþjóðadómstólsins í Haag frá janúar síðastliðnum kom fram að líklega væri Ísrael að fremja þjóðarmorð í Palestínu, m.a. með því að svipta Palestínumenn aðgengi að mat, vatni og öðrum lífsnauðsynjum. Þetta er ekki bara hver sem er sem er að halda þessu fram og færa rök fyrir þessu heldur er það Alþjóðadómstóllinn í Haag. Auk þess gaf Alþjóðadómstóllinn í júlí á þessu ári út álit þess efnis að herseta Ísraels á Vesturbakkanum og í Austur-Jerúsalem væri ólögleg, aðgerðir Ísraels á svæðinu jafngildi innlimun innlimun og að Palestínumönnum væri mismunað á kerfisbundinn hátt. Frú forseti. Það var árið 2011 sem Ísland viðurkenndi Palestínu sem sjálfstætt og fullvalda ríki. Svíþjóð hefur sömuleiðis viðurkennt sjálfstæði Palestínu og nýlega hafa Noregur, Írland og Spánn einnig bæst í þann hóp. Alls hafa 146 ríki heimsins viðurkennt sjálfstæði Palestínu, langflest þó utan Vesturlanda. Með tillögu þessari er því beint til íslenskra stjórnvalda að beita sér fyrir því að alþjóðlegum viðskiptaþvingunum verði komið á gagnvart Ísrael. Við flutningsmenn bendum á að það mætti hugsa sér að slíkt yrði t.d. gert í samráði og samtali við þessi lönd sem hafa viðurkennt sjálfstæði og fullveldi Palestínu en að sjálfsögðu einnig í samráði og samtali við öll þau lönd sem hægt væri að fá til liðs við málið. Frú forseti. Ég hef á undanförnum þingum lagt fram mál með flutningsmönnum úr ýmsum flokkum þess efnis að fela ríkisstjórninni að grípa til nauðsynlegra ráðstafana m.a. til að merkja uppruna vara sem framleiddar eru á hernumdum svæðum Palestínu með viðeigandi hætti. Það er mál sem hefur því miður ekki náð fram að ganga og var í raun miklu minna minna umleikis en það sem ég mæli hér fyrir nú vegna þess að

þykir hins vegar núna algerlega viðeigandi að skipta um gír og tala bara fyrir því að Ísland beiti sér fyrir því að alþjóðlegum viðskiptaþvingunum verði komið á gagnvart Ísrael. Mig langar að taka það fram að þó svo að það standi ekki í tillögunni sjálfri þá tekur það í til sölu á vopnum til landsins. Ég held að það skipti máli. Því miður hefur Ísrael haldið áfram hernaði sínum. Við höfum horft upp á þær hörmungar sem dynja á palestínsku þjóðinni með þeim árásum sem gerðar hafa verið á Gaza. Það ríkir orðið hungursneyð á svæðinu. Það er á þessum tímapunkti sem alþjóðasamfélagið verður að taka sig saman og grípa til aðgerða og mér finnst viðeigandi að ríki sem viðurkenndi sjálfstæði Palestínu og var þar fyrst vestrænna ríkja til að gera það taki frumkvæði og leiðandi stefnu í þessu máli. Frú forseti. Ég vona að þetta mál hljóti góðar undirtektir hér í þinginu og legg til að að þessari umræðu lokinni verði málinu vísað til utanríkismálanefndar sem taki við málinu og vinni það áfram hratt og örugglega.

Hinn 9. október síðastliðinn samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu um tafarlaust vopnahlé á Gaza-svæðinu til að tryggja öryggi almennra borgara.

Ísland viðurkenndi sjálfstæði Palestínu, eitt fyrst ríkja Evrópu, með þingsályktun haustið 2011 og í desember sama ár staðfestu utanríkisráðherrar Íslands og Palestínu upptöku stjórnmálasambands með formlegum hætti.

auk þess sem þeim var fyrirskipað að leggja sig fram um að hjálpargögn bærust til Gaza. Og síðastliðið vor kvað Alþjóðadómstóllinn í Haag upp annan bráðabirgðaúrskurð í máli Suður-Afríku gegn Ísrael um að Ísrael yrði að hætta öllum hernaðaraðgerðum í Rafah-borg. Þá var Ísrael skipað að opna landamærin sem liggja frá Rafah að Egyptalandi til að tryggja að mannúðaraðstoð gæti borist til borgarinnar. Að lokum samþykkti svo öryggisráð Sameinuðu þjóðanna í mars ályktun þar sem farið var fram á tafarlaust vopnahlé á Gaza. Frú forseti. Síðastliðið vor lýsti formaður Samfylkingarinnar því yfir að Íslandi bæri að taka ákveðnari skref til stuðnings palestínsku þjóðinni með því að taka forystu í að leiða Norðurlandaþjóðirnar saman í samtal um innleiðingu viðskiptaþvingana gegn Ísrael vegna framgöngu þeirra á Gaza. Hugmyndir formanns flokksins ríma vel við þá tillögu sem hér er til umfjöllunar og við í Samfylkingunni styðjum tillöguna. Við vitum að viðskiptaþvinganir eru áhrifaríkt tæki. Eitt þekktasta dæmi þess er hvernig alþjóðlegar viðskiptaþvinganir, sem Íslendingar tóku þátt í, knúðu fram afnám kynþáttaaðskilnaðar í Suður-Afríku á níunda áratug síðustu aldar. Þá hefur Ísland tekið þátt í þvingunaraðgerðum gagnvart Rússlandi í samvinnu við Evrópusambandið. Markmið þvingunaraðgerða er að viðhalda friði og öryggi í heiminum og/eða tryggja virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi. Það er ljóst að Ísrael hefur á engan hátt framfylgt ályktunum og úrskurðum stofnana Sameinuðu þjóðanna. Þvert á móti hefur hernaðurinn verið linnulaus og nú er tala þeirra sem myrt hafa verið komin yfir 41.000 manns og undanfarna daga hefur hernaðaraðgerðum á Vesturbakka fjölgað. Frú forseti. Ísland hefur sterka rödd á alþjóðasviðinu. Við atburði á borð við þá sem við höfum horft upp á undanfarna 11 mánuði á Gaza ber okkur siðferðileg skylda til að nýta rödd okkar með því að tala fyrir friðsamlegum lausnum sem við vitum að virka. Samstaða með Palestínu á alþjóðlegum vettvangi hefur aukist eftir því sem hernaður Ísraela hefur aukist. Við eigum að sýna samstöðu með palestínsku þjóðinni og hafa frumkvæði að samtali við við aðrar Norðurlanda- og Evrópuþjóðir um viðskiptaþvinganir gagnvart Ísrael. Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi og við verðum að láta reyna á mátt okkar og hefja samtalið. Það er það minnsta og ef til vill það eina sem við getum lagt af mörkum gagnvart þeim hörmungum sem við erum öll sammála um að verði að linna.

Hér kem ég enn á ný og mæli fyrir mjög mikilvægu frumvarpi sem kallað hefur verið eftir um árabil af skuldsettum heimilum og fyrirtækjum í landinu. Frumvarp þetta er til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, lögum um neytendalán og lögum um fasteignalán til neytenda, afnám verðtryggingar lána til neytenda.

sleppa virðulegum forseta og öllum öðrum sem á hlýða við þennan yfirlestur og tilvísanir í lagaflækjurnar en snúa mér beint að greinargerðinni með frumvarpinu.

verðtryggingu af neytendalánum. En hér erum við enn og nú eru í rauninni stórkostlegustu fjármagnsflutningar allra tíma að eiga sér stað í boði verðtryggingar og húsnæðisliðar, en ég mælti fyrir máli

Með frumvarpinu er lagt til að framvegis verði óheimilt að verðtryggja neytendalán og fasteignalán til neytenda. Í því felst að eftir gildistöku slíkra laga yrði óheimilt að veita neytendum lán með skilmálum um verðtryggingu miðað við hvers konar verðvísitölur, svo sem neysluverð, gengi gjaldmiðla eða hlutabréfa. Að sama skapi er lagt til að úr lögum um neytendalán, nr. 33/2013, og lögum um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016, verði felld brott ákvæði sem gera ráð fyrir slíkri verðtryggingu enda yrðu þau þá óþörf. Eftir sem áður yrði áfram heimilt að breytilegir vextir óverðtryggðra lána til neytenda tækju mið af opinberum viðmiðum eða vísitölum að því leyti sem gert er ráð fyrir í viðkomandi lögum. Um tilefni og nauðsyn lagasetningar segir: Um langt árabil hefur verið hávær krafa í samfélaginu um afnám verðtryggingar lána til neytenda og margar viðhorfskannanir sýnt fram á víðtækan stuðning við þær kröfur. Ýmsir sérfræðingar hafa verið fengnir til að gera skýrslur og sérfræðingahópar skipaðir til að fjalla um málefnið. Þá hafa ítrekað verið lögð fram frumvörp um að afnema eða setja skorður við verðtryggingu með ýmsum hætti, sem ekki hafa náð fram að ganga þrátt fyrir að slík markmið hafi margoft komið fram í stjórnarsáttmálum fyrri ríkisstjórna eins og ég áður ýjaði að. Markmið frumvarps þessa er að stöðva veitingu verðtryggðra lána til neytenda og stíga afgerandi skref í átt að fullu afnámi þess lánafyrirkomulags. Ekki er gert ráð fyrir því að sú breyting hafi afturvirk áhrif, en að eldri verðtryggð lán muni þó með tímanum hverfa úr umferð, jafnvel þótt ekki kæmi annað til en eðlilegar uppgreiðslur þeirra. Þar sem kveðið er á um heimildir til verðtryggingar með lögum er ekki fær önnur leið að settu marki en sú að breyta þeim lögum til að girða fyrir veitingu verðtryggðra lána til neytenda. meginefni frumvarpsins segir að með 1. gr. frumvarps þessa sé lagt til að óheimilt verði að verðtryggja neytendalán og fasteignalán til neytenda. Með þessu er gert ráð fyrir að áhrif breytingarinnar muni ná til allra lána sem framvegis yrðu veitt samkvæmt lögum um neytendalán, nr. 33/2013, eða lögum um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016. Með því að afnema heimild til verðtryggingar lána til neytenda yrði girt fyrir að fleiri slík lán yrðu veitt, en eldri lánum sem eftir standa mun fækka í tímans rás með uppgreiðslum á þeim. Þannig er hér um að ræða eitt skref af fleirum í nauðsynlegri endurskipulagningu á lánaumhverfi neytenda á Íslandi. Enn fremur þarf að skapa hvata og stuðning til að liðka fyrir því að heimili sem það kjósa geti breytt eldri verðtryggðum lánum í óverðtryggð lán. Ákveðin skref í þá átt voru tekin með afnámi stimpilgjalda á lánum, lækkun á lántökugjaldi og öðrum kostnaði við endurfjármögnun lána. Lokaskrefið á þeirri vegferð er að koma böndum á sjálft vaxtastigið, einkum í húsnæðislánum, sem hefur einkennst af talsverðum sveiflum.

Slík þróun er þegar hafin en fyrir um þremur árum var hlutfall verðtryggðra fasteignalána til neytenda komið niður í 75% og var um mitt ár 2022 komið undir 44%

dag er kúvending í þá átt að fólk er að reyna að verja heimili sitt, reyna að fá lægri greiðslubyrði frá mánuði til mánaðar þrátt fyrir að vita að með því er það að færa eignarhlutinn

Hvenær er það sem við getum beitt öllu sem við eigum til þess að reyna að halda heimili okkar í öruggri höfn og hafa þak yfir höfuðið?

og þá kemur til þessi snjóhengja, þetta snjóflóð sem við höfum verið að sjá falla yfir fasteignaeigendur frá því um mitt árið 2023. Nú er alger holskefla holskefla og snjóflóðið er í rauninni að flæða yfir afganginn af þeim sem eru ekki þegar búnir að flýja í náðarfaðm verðtryggingarinnar, þannig að greiðslubyrði þessara óverðtryggðu lána einstaklinga hefur hreinlega margfaldast.

Ég get það en hinn almenni Íslendingur, hinn almenni fjölskyldumaður, getur það ekki. Sá sem er láglaunamaður, sá sem er á örorku, sá sem er á ellilífeyri eða

til að fara nú að drífa sig að fjárfesta í fasteign. Með því að taka verðtrygginguna af neytendalánum erum við líka að þvinga bankana í ákveðið umhverfi. Þeir eiga ekkert val.

Hvernig getur höfuðstóll upp á 40 milljónir orðið 55 milljónir skömmu síðar, hvernig er það mögulegt? Hvers lags eiginlega samninga- og kröfuréttarumhverfi er það sem þið búið við, ágætu Íslendingar?

fjármálum heimila sinna sem leiðir af óvissu um hvað þau skyldu nú þurfa að borga á hverjum gjalddaga fyrir sig,

Með samþykkt frumvarpsins yrði tekið afgerandi skref til þess að afnema verðtryggingu á lánamarkaði fyrir neytendur og koma á sambærilegu lánaumhverfi við flest önnur lönd þar sem lánsfé er einfaldlega verðlagt með vöxtum. Það myndi draga úr verðbólgusveiflum og skapa þannig forsendur fyrir lægri vöxtum en ella. Hverjum skyldi það vera til hagsbóta? Hverjir skyldu nú aðallega geta þakkað það nema neytendur, sem verið er

En einhverra hluta vegna, allt í einu, vaknaði ríkisstjórn þeirra tíma upp við þann draum að það borgaði sig ekki að vera að koma til móts við launþega í landinu. Það borgaði sig ekki að vera að tryggja þeim eitthvert vísitöluöryggi í kjaramálum sínum, í laununum sínum. Nei, smám saman hefur kjaragliðnunin vaxið ár frá ári og er nú orðin svo ótrúleg og gjáin svo djúp og breið að í rauninni hefur enginn grætt annað eins og fjármálakerfið, peningaöflin og bisnessliðið í landinu og þeir sem eru í raun að spila Matador í samfélaginu okkar dag eftir dag, ár eftir ár, kjörtímabil eftir kjörtímabil

Með fullri virðingu vildi ég gjarnan geta borið mig saman og fengið að státa mig af samanburði við lönd sem raunverulega hafa náð einhverjum árangri í baráttunni við verðbólguna, sem raunverulega eru að taka utan um samfélagið sitt og hjálpa því þegar það er í erfiðleikum eins og okkar samfélag er í núna.

Burt með verðtrygginguna. Við viljum vita hvað við eigum að borga. Við viljum vita mörg ár fram í tímann hver greiðslubyrði okkar er. Við viljum sjá hvernig við getum kortlagt

Verðtryggð lán til almennings voru tímabundin ráðstöfun, tilraun sem gerð var fyrir 40 árum og stendur enn yfir þrátt fyrir að hafa ítrekað leitt mikla erfiðleika yfir íslensk heimili. Það var samt ekki fyrr en eftir bankahrunið 2008 með tilkomu Hagsmunasamtaka heimilanna sem baráttan gegn þeim hófst fyrir alvöru. Þegar afleiðingar bankahrunsins blöstu við kom skelfing þeirra í ljós og í kjölfarið misstu tugþúsundir heimili sín vegna verðtryggðra lána. Já, ég segi tugþúsundir því það er í fyrsta lagi staðreynd að um 15.000 fjölskyldur misstu heimili sín í kjölfar hrunsins og á flestum þessara heimila voru íbúar fleiri en einn og hafi þeir verið að meðaltali þrír voru þetta um 45.000 einstaklingar sem misstu heimili sín. Í öðru lagi er það staðreynd að langstærsti hluti heimilanna sem bankarnir hirtu voru með verðtryggð Í því ljósi er það ótrúleg skammsýni, svo vægt sé til orða tekið, að neyða núna þúsundir heimila í verðtryggð lán en ég kem nánar að því síðar. Fyrsta frumvarpið um afnám eða bann við verðtryggingu á lánum til neytenda var lagt fram árið 2013 af þingkonunum Lilju Mósesdóttur og Margréti Tryggvadóttur. Það frumvarp var samið af Hagsmunasamtökum heimilanna og það hef ég sjálf lagt fram með þingmönnum Flokks fólksins, lítið breytt, undanfarin þrjú ár. Hagsmunasamtök heimilanna hafa líka skrifað ótal álit og greinar ásamt því að reka mál fyrir dómstólum sem leituðu álits EFTA-dómstólsins sem fann verðtryggðum neytendalánum allt til foráttu. Íslenskir dómstólar hunsuðu álitið engu að síður algerlega en það er í eina skiptið sem dómstólar aðildarríkja EES hafa gert það samkvæmt munnlegu svari fyrrverandi forseta dómstólsins, Carls Baudenbachers, á fundi sem haldinn var í Þjóðmenningarhúsinu 14. mars 2016. Þann 9. október 2018 lagði Þórunn Egilsdóttir fram beiðni um skýrslu frá félags- og jafnréttismálaráðherra um úttekt á stöðu ólíkra hópa fólks með tilliti til eigna-, tekju- og atvinnustöðu tíu árum eftir hrun.

en skýrsludrögum var skilað inn til félagsmálaráðuneytisins snemma vors 2021 þótt enn vantaði nokkuð af umbeðnum upplýsingum. Þá brá svo við að ítrekuðum óskum Hagsmunasamtakanna um opinbera birtingu var í engu svarað fyrr en eftir kosningarnar þá um haustið með þeim orðum að þar sem hún tilheyrði síðasta þingi yrði hún ekki birt úr því sem komið er, enda eru í þessari skýrslu, sem ekki fæst birt, kaflar um verðtryggð lán og áhrif þeirra á hagkerfið og heimilin

Í kaflanum sem dr. Ólafur Margeirsson skrifar er fjallað um lán með neikvæðum afborgunum eins og verðtryggð lán eru og hættuna sem af þeim stafar fyrir hagkerfið og heimilin. Þar segir, með leyfi forseta: „Lán með neikvæðri afborgun eru bönnuð vegna neytendaverndarsjónarmiða í 25 ríkjum Bandaríkjanna, einkum vegna þess að þau flokkast undir ræningjalán eða „predatory lending“ og eru í raun aðeins viðeigandi fyrir lántaka sem eru agaðir og fjárhagslega mjög vel að sér ásamt því að hafa óreglulegar tekjur. Slík íbúðalán eru þannig flokkuð í Bandaríkjunum sem lán sem gera það ólíklegra en ella að lántakinn geti staðið undir kostnaði vegna þeirra og eru þau talin hafa ýtt undir undirmálslánakrísuna sem varð að fjármálakrísunni 2008 í Bandaríkjunum. Opinberar stofnanir og félagasamtök í Bandaríkjunum hafa sérstaklega varað lántaka við slíkum lánum og ráðlagt að taka ekki slík lán. Slík lánaform eru einnig bönnuð í Sviss af lánum til neytenda og í Svíþjóð hefur þarlent fjármálaeftirlit gert kröfu um að eiginleg afborgun, svo höfuðstóllinn lækki, eigi sér stað á öllum nýjum íbúðalánum, m.a. til að auka fjármálalegan stöðugleika. Íbúðalán með neikvæðri afborgun eru ekki til í Bretlandi.“ Svo mörg voru þau orð. Einn galli verðtryggðra lána er að húsnæðisverð verður að hækka því annars situr fólk fljótlega uppi með yfirveðsettar eignir með tilheyrandi afleiðingum. Taka má dæmi af 80 milljóna verðtryggðu láni til 25 ára en það er 80% veðsetning á 100 millj. kr. eign. Það tekur minna en sjö ár fyrir höfuðstól lánsins að ná 100 millj. kr. Hækki fasteignaverð ekki verulega og eigi veðsetning lánsins ekki að fara yfir 80% veðsetningu þarf húsnæðið að hafa hækkað um 25% á þeim tíma og eign skuldarans að vera metin á 125 milljónir. Höfuðstóll lánsins nær svo 119 millj. kr. á 16 árum og til að halda í við 80% veðsetningarhlutfall þyrfti eignin að hafa hækkað upp í 148 milljónir eða um næstum helming á þessum árum. Við hér á Íslandi höfum horft upp á gríðarlegar hækkanir á fasteignum sem eru þegar upp er staðið engum til góðs enda þýða þær bara meiri kostnað fyrir alla. Þótt rekja megi orsökina núna til skorts á húsnæði er það staðreynd að verðtrygging á lánum neytenda bæði krefst og leiðir til hækkunar á húsnæðisverði því annars stendur kerfið ekki undir sér. Það vekur hreinlega upp spurningar um þennan löngu fyrirséða skort á húsnæði sem bæði ríki og sveitarfélög hafa staðið sig illa í að leysa en það er önnur umræða sem ekki verður farið í núna. Í skýrslunni góðu fjallar dr. Ólafur Margeirsson um áhrif verðtryggingarinnar á húsnæðisverð en þar segir, með leyfi forseta: „Ef húsnæðisverð hækkar nægilega hratt til að lántakinn geti selt húsnæðið og greitt lánið ásamt uppsöfnuðum kostnaði til baka bjargast hann úr stöðunni sem of mikil skuldsetning kemur honum í, en að treysta á nægilega hækkun húsnæðisverðs er hættulegur leikur sem ekki gengur til lengdar og allra síst kerfislega. Rétt er að muna að slík fjárhagsleg uppbygging kallast spákaupmennskufjármögnun eða jafnvel Ponzi-fjármögnun í fræðunum um fjármálalegan stöðugleika og það er vel þekkt innan fræðanna um fjármálalegan stöðugleika að því meira áberandi sem spákaupmennska og Ponzi-fjármögnun er í hagkerfinu því næmara er það fyrir fjármálalegum óstöðugleika og því líklegra er að innan þess þróist innbyggðir ferlar sem ýta hagkerfinu öllu í átt að fjármálakrísu. Þess aukinheldur leiðir þetta til þeirrar stöðu að húsnæðisverð er, vegna ráðandi stöðu lána með neikvæðum afborgunum í kerfinu, of hátt fyrir flesta lántaka sem vilja taka öruggari lán, þ.e. lán sem ekki eru með neikvæðum afborgunum. Því neyðast flestir lántakar til að taka verðtryggð lán, þ.e. lán með neikvæðum afborgunum, hvort sem þeim líkar betur eða verr. Vinsældir óverðtryggðra lána, þ.e. sem ekki eru með neikvæðum afborgunum, síðla árs 2020, þegar vaxtastig hafði lækkað í kjölfar vaxtabreytinga Seðlabankans, sýnir það ágætlega hversu óvinsæl verðtryggð lán í raun eru, jafnvel þótt svo margir lántakar hafi tekið þau í gegnum tíðina. Fólk sem neyðist til að taka verðtryggð lán, þ.e. lán með neikvæðum afborgunum, til að fjármagna kaup á fasteign er ekki að sýna val sitt á lánakostum í verki.“ í verki.“ Í ljósi alls þessa er það með miklum ólíkindum hve mikil tregðan hér á Alþingi er til að banna verðtryggð lán til neytenda. Það skal tekið skýrt fram að verðtrygging verður samt að vera til staðar á milli fagfjárfesta og ríkis því annars hafa þessir aðilar enga hagsmuni af því að halda niðri verðbólgu eins og við höfum séð á undanförnum mánuðum og árum þegar þeir hagnast og fitna eins og púkinn á fjósbitanum vegna verðbólgunnar, og það sem meira er, með því að herða svo snöruna að heimilum landsins og neyða þannig yfir í verðtryggð lán mun þessi yfirstandandi verðbólga halda áfram að mala þeim gull löngu eftir að hún er yfirstaðin og gleymd í hugum þeirra sem stóðu hana af sér án þess að neyðast til að taka verðtryggð lán. Þá fyrst munu alvarleg áhrif hennar koma fram með skelfilegum afleiðingum þar sem þúsundir missa líklega heimili Í síðustu viku skrifuðum við Ragnar Þór Ingólfsson grein þar sem við sögðum frá einstæðri móður og stöðu hennar. Hún er á örorkubótum en hefur náð að eignast og halda íbúð með mikilli útsjónarsemi. Hún skuldar um 30 milljónir í íbúð sem í dag gæti selst á um 70 milljónir. Hún var sem betur fer ekki með verðtryggt lán því hún vildi forðast það með öllum ráðum og borga niður sínar skuldir. Hún festi vexti fyrir nokkrum árum og hefur greitt 120.000 á mánuði af lánunum. En svo féll snjóhengjan og núna á hún að greiða 270.000 kr. í hverjum mánuði. Það er ljóst að hún stendur ekki undir því og einnig er morgunljóst að þessi fína eiginfjárstaða sem forsætisráðherra er alltaf að vísa til hjálpar henni ekkert.

Henni standa tveir kostir til boða og báðir slæmir. Ef hún skuldbreytir ekki yfir í verðtryggt lán missir hún heimili sitt strax, heimilið sem hún hefur lagt svo mikið á sig fyrir, en vandræðum hennar mun ekki ljúka þó að hún fái að skuldbreyta yfir í verðtryggt lán. Staðreyndin er sú að fyrsta greiðsla verðtryggðs láns sem greiðslumatið miðast við er lægsta greiðsla lánsins því eftir tvö ár hefur höfuðstóll lánsins hækkað um 2,3 milljónir og greiðslubyrðin um 20.000 kr., úr 155.000 í 175.000 á mánuði. Eftir fimm ár hefur lánið hækkað um 5,3 milljónir og greiðslubyrðin orðin 210.000 á mánuði sem samsvarar 8% 8% vaxtagreiðslum af óverðtryggðu láni. Ef við vogum okkur að gera ráð fyrir því að eftir fimm ár verði Ísland á þokkalega góðum stað efnahagslega með vexti upp á 4% 4% munu vaxtagreiðslur af óverðtryggðu láni af þessari stærðargráðu vera um 100.000 kr. á mánuði. Sé lánið með jöfnum afborgunum, sem eru hæstu afborganirnar, yrði heildargreiðslan ekki nema 162.000 kr. á mánuði. Á sama tíma verður þessi einstæða móðir að greiða 210.000 kr. á mánuði og sú afborgun yrði í lok 30 ára lánstíma búin að hækka upp í 863.000 kr. eða um 475%. Á sama tíma er þeim boðskap haldið á lofti að stilla verði kröfum um launahækkanir í hóf til að berjast gegn verðbólgu. Þetta reikningsdæmi gengur einfaldlega ekki upp. Svo er fólk í þessum sal og víðar sem ver verðtryggð lán með þeim orðum að þau verði að vera til fyrir þau verst stöddu. Hvernig getur þetta endað öðruvísi en með ósköpum? Bankarnir hafa nú þegar lokað á allar aðrar lausnir en verðtryggð lán. Það er verulega kaldhæðnislegt, þegar það er haft í huga að í kjölfar hrunsins misstu a.m.k. 15.000 fjölskyldur heimili sín og langstærstur hluti þeirra var einmitt með verðtryggð lán, að nú sé verið að bjóða fólki upp á verðtryggingu sem einhvers konar lausn. Ég vil kalla það glæpsamlegt ofbeldi gegn varnarlausu fólki og því miður er skelfileg saga að endurtaka sig. Eftir að hafa barist fyrir heimilin frá bankahruninu 2008 með einum eða öðrum hætti og sem formaður Hagsmunasamtaka heimilanna frá 2017 þekki ég þau mál betur en margir. Markmið mitt og Hagsmunasamtaka heimilanna hefur verið að koma í veg fyrir að sagan endurtaki sig en þó að aðstæður séu aðrar núna en þá er sagan samt að endurtaka sig. Þá voru fjármunir heimilanna færðir til bankanna undir svokallaðri skjaldborg heimilanna sem ein og sér olli því að þúsundum voru allar bjargir bannaðar. Nú er um að ræða aðgerðir gegn verðbólgu sem hafa þau áhrif að fé heimilanna er flutt í bílförmum á færibandi beint í fjárhirslur bankanna. Þá voru heimilin snöggsteikt, allt gerðist hratt, það varð hrun, sett voru ólög og strax ljóst að fjölmörg heimili ættu enga von. Nú eru heimilin hægelduð. Þeim hafa verið boðnar lausnir eins og að hækka yfirdráttinn og taka meiri lán sem mörg hafa svigrúm fyrir standist þau greiðslumat vegna góðrar eiginfjárstöðu. Þá birtust fyrirmenn í fjölmiðlum, eins og t.d. ráðherrar og seðlabankastjóri, og töluðu ábúðarfullir og alvarlegir um ábyrgðarleysi heimilanna sem hefðu reist sér hurðarás um öxl, auk þess að hafa áhyggjur af lélegu fjármálalæsi þeirra. Þeir ræddu hins vegar ekkert um ábyrgðarleysi, hurðarás eða lélegt fjármálalæsi bankanna sem þó höfðu valdið öllum þessum vandræðum heimilanna

Þá voru flest þeirra heimila sem bankarnir hirtu með verðtryggð lán, höggið kom ekki jafn hratt á verðtryggðu heimilin og þau sem voru með gengistryggð lán en það kom og þá var enga miskunn að finna. Nú er lausnin verðtryggð lán. Það er eina lausnin sem bankarnir bjóða og seinkar bara því óumflýjanlega, höggið mun koma þótt síðar verði. Einstæða móðirin sem ég ræddi hér áðan reisti sér ekki hurðarás um öxl. Hún hefur ekki sýnt af sér ábyrgðarleysi heldur þvert á móti sýnt mikla skynsemi og yfirvegun í fjármálum sínum. Hinn svokallaði hurðarás hefur hins vegar verið lagður af fullum þunga á axlir hennar af þessari ríkisstjórn sem hefur ekki gert nokkurn skapaðan hlut til að verja þessa konu eða aðra í hennar stöðu. Það mun verða ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar til ævarandi skammar. Það minnsta sem þessi ríkisstjórn getur gert er að banna verðtryggð lán til neytenda því að þau eru ekki lausn heldur gildra sem mun leiða til langvarandi kreppu og erfiðleika fyrir þúsundir heimila. Um leið þarf hún að opna á að allir þeir sem eru með verðtryggð lán geti skipt yfir í óverðtryggð án þess að fara í greiðslumat. Ég er með tilbúið frumvarp um það sem ríkisstjórninni er velkomið að gera sínu. Bann við verðtryggingu lána heimilanna mun ýta vöxtum niður og í skýrslu frá 2012, sem ber nafnið Verðtrygging, nauðsyn eða val?, kemur skýrt fram að verðtrygging hafi neikvæð áhrif á leiðni peningastefnu Seðlabanka Íslands út í hagkerfið. Hún er skrifuð af Ásgeiri Jónssyni, núverandi seðlabankastjóra, sem segir þar að ein helsta ástæða hárra vaxta á Íslandi sé hátt hlutfall verðtryggðra lána, því að vegna þeirra bíti vaxtahækkanir Seðlabankans bæði seint og illa. Það er því ofar mínum skilningi að Seðlabankinn skuli beita vaxtahækkunum með þeim hætti sem hann gerir og ýta sífellt fleirum yfir í verðtryggð lán. Þetta snýst hvorki um val né frelsi.